Hvala lijepa. Sljedeći će u ime kluba HDZ-a govoriti uvaženi zastupnik Jasen Mesić. **Mesić,

Željko (HDZ)** Sada bismo prešli na dnevni red sukladno kojemu ćemo danas raspravljati o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prvo čitanje, P.Z. E.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 Da. Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja Matko Glunčić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniku Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Vlada Republike Hrvatske ovim prijedlogom predlaže Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim se zakonodavstvo RH usklađuje sa Direktivom 2014./26 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine. U stvari radi se o direktivi o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava, te izdvajanju odobrenja za viša državna područja, za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu. I ova direktiva obvezuje države članice EU da donesu odgovarajuće propise do 10. travnja 2016. godine, znači kasnimo već par mjeseci već. Obveza zaštite autorskog prava i srodnih prava proizlazi iz Ustava RH članak 69. i međunarodnih ugovora kojih je RH članica uključujući i članstvo u EU uz odredbe međunarodnih ugovora, te predmetnu direktivu s kojom se usklađuje. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima usklađen je sa odredbama do sada 9 direktiva EU iz područja autorskog prava i srodnih prava te dvije horizontalne direktive koje se odnose na provedbu prava intelektualnog vlasništva i pružanje usluga na unutarnjem tržištu EU. Autorsko pravo i srodna prava osiguravaju kreativnim stvarateljima i ulagačima u kreativnim industrijama isključiva prava raspolaganja nad autorskim djelima i predmetima zaštite srodnim pravima. Ovo naravno podrazumijeva upravljanje nad upotrebom njihovih autorskih djela uz pripadajuću naknadu za takvu upotrebu. Sustav zaštite autorskog i srodnih prava ima sljedeće ciljeve: kao prvo osigurati poticaj za stvaranje autorskih djela, zatim ulaganje u stvaranje autorskih djela i drugih predmeta zaštite i naravno osiguranje pristupa javnosti tim djelima. Ovi ciljevi se ostvaruju na način da se naknadama od korištenja djela i drugih predmeta zaštite osigura povrat ulaganja u njihovo stvaranje i osiguravanja pristupa javnosti odnosno da se osigura financijska osnova za bavljenje kreativnim djelima. Korištenje djela zaštićenih autorskih i srodnih prava iziskuje prethodno ishođenje odgovarajuće dopusnice odnosno licenciranje samih prava, budući da pojedinačno licenciranje tih prava nije praktično niti učinkovito kada se radi o velikom obujmu korištenja predmeta zaštite kao kao što su npr. javne glazbene priredbe, izvođenje glazbe u ugostiteljskim objektima, radijsko, difuzijsko ili kabelsko emitiranje. Za potrebu učinkovitog sustava licenciranja ovih prava kao međunarodni standard uspostavljen je sustav kolektivnog ostvarivanja prava. Dakle imamo organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i te organizacije omogućuju komercijalnim korisnicima uređivanje pitanja korištenja prava za velik broj autorskih djela u slučajevima kada bi pojedinačno uređivanje prava s pojedinačnim nositeljima bilo krajnje nepraktično iziskivalo bi nesrazmjerne transakcijske troškove. U RH imamo osam organizacija koje reguliraju kolektivno ostvarivanje prava i predloženim zakonom uz formalno ispunjavanje obveza implementiranja propisa EU ovim organizacijama se sada znači u ovim izmjenama zakona, detaljnije nego do nego do sada će se propisati još viša razina obveza prema nositeljima prava koje zastupaju, te također i prema korisnicima predmeta zaštita čije nositelje zastupaju. Osobito će se detaljnije propisati profesionalni standardi upravljanja ovim organizacijama, prvenstveno u financijskom dijelu poslovanja kao i povećana razina transparentnosti u njihovom radu. Također predloženi zakonom će se osigurati potrebni preduvjeti za odobravanje prekograničnog internetskog korištenja glazbenih djela što se nameće kao potreba u procesu uspostavljanja jedinstvenog tržišta EU. Dakle, donošenje ovog zakona očekuju se pozitivni gospodarski, socijalni, kulturni i drugi učinci, budući da će unaprijeđeno korištenje sustava kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava s posebnim odredbama o korištenju glazbenih djela na internetu utjecati na stvaranju boljeg, učinkovitijeg i transaprentnijeg sustava, te bolju dostupnost hrvatskih glazbenih djela na unutarnjem tržištu EU posebno putem interneta. Očekivane koristi od učinkovitijeg i transparentnijeg sustava kolektivnog ostvarivanja prava imat će nositelji prava prvenstveno, ali naravno i korisnici autorskih djela i drugih predmeta zaštite, budući da će se povećanjem učinkovitosti smanjiti troškovi upravljanja u kolektivnim organizacijama. Na taj način će se jednostavno povećati suma koja će se moći raspodijeliti između dva ova subjekta. Također će se povećati i transparentnost, što je jako važno, određivanja visina naknada za korištenje predmeta zaštite od strane komercijalnih korisnika, a ujedno će se olakšati ukupni nadzor nad zakonitošću i radom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i osigurati detaljniji uvid javnosti u njihov rad. Zahvaljujem. Hvala. Vaše uvodno izlaganje izazvalo je više replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Prvo da kažem da je meni krivo šta ovdje u Saboru već nakon nekoliko zakona nema ministra Barišića. On očito izbjegava Hrvatski sabor, zbog toga što ne želi odgovarati na pitanja zastupnika i raspraviti određene teme koje se odnose uz njegovo plagiranje znanstvenih djela iz prošlosti i na taj način ovaj zakon, upravo ovaj Zakon o autorskom djelu odnosno intelektualnom vlasništvu je baš najbolji primjer šta ministar nema pravo predlagati jer nema ja bih rekao moralnu moralnu situaciju i nema morala da prizna svoje pogreške iz prošlosti i šalje krivu poruku hrvatskoj javnosti, hrvatskim mladim ljudima i Hrvatskom saboru. Kopiranje članka drugog znanstvenika bez citata i izvora je plagijat i narušava, ja bih rekao čak i ovaj Zakon o intelektualnom vlasništvu. Ministar koji predlaže ovaj zakon nema moralni integritet ga predlagati u Hrvatskom saboru i zbog toga ćete cijeli dan danas imati raspravu sličnog tipa. Prijatelj od Andreja Plenkovića ne odlazi iz Vlade zbog toga šta osobni prijatelj rekao sam Andreja Plenkovića mora ostati u Vladi bez obzira šta nema moralne kompetencije da nastavi obnašati dužnost ministra znanosti i obrazovanja. Pogledajte primjere iz Njemačke, pogledajte primjere iz drugih zemalja, zbog toga se iz Vlade odlazi. I žao mi je što vas je gospodine državni tajniče ministar stavio u ovu poziciju da pričamo o njegovom plagijatu, o njegovoj ja bih rekao moralnoj upitnosti da obavlja svoj posao, a vi predlažete upravo takav zakon. Molim vas obratite se ovdje hrvatskoj javnosti i recite, da li mislite da je normalno da plagijator obavlja dužnost ministra znanosti i obrazovanja u RH? Hvala lijepa. Kolega Maras, vi ste po običaju naravno govorili izvan teme. Vi ste to svjesno učinili jer postoji dakle točka dnevnog reda koju je vaš klub uputio u obliku interpelacije vezene uz ministra Barišića. Prema tome, ja molim vi ste svoje rekli, ja vam neću izreći opomenu makar bih mogao zbog toga. Ali ja molim da vaša najava o tome da će se raspravljati ministru Barišiću da ju ne prihvate vaši kolege nego da prihvate to da je sada tema Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koje obuhvaća jedno vrlo specifično područje koje apsolutno nema nikakve veze sa ovim što ste vi sada govorili. Dapače, nema veze niti sa nizom autorskih prava drugog karaktera osim onog usmjerenog ka ka glazbenim, prvenstveno autorskim pravima, ali dobro. Izvolite vi ste digli povredu Poslovnika. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Povrijedili ste niz članaka obuhvaćenih Poslovnikom od 232. do 238. autorsko pravo je autorsko pravo. Gospodin Barišić je uzeo, ukrao autorsko pravo drugim znanstvenicima, preselio ga u svoj znanstveni rad, to je utvrdilo Etičko povjerenstvo Hrvatskog sabora, Etički odbor. Svi to znaju, mladi to znaju, premijer Plenković to zna, ali ne da svog prijatelja. O tome se tu radi. I ne vidite li vi paradoks gospodine potpredsjedniče, da upravo ministar znanosti gospodin Barišić nama predlaže Zakon o autorskom pravu. On koji je prije desetak godina ukrao drugim znanstvenicima njihove misli, njihove ideje i njihov rad. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dakle to nije bila nikakva naravno povreda Poslovnika i vi to vrlo dobro znate. Vi ste to samo iskoristili za još jedan pledoaje svojih i ponavljanje svojih tvrdnji o točnosti kojih ćemo mi raspravljati i vi znate da ćemo raspravljati sljedeći tjedan, vi to vrlo dobro znate. Prema tome, evo povredu Poslovnika dignuo je i uvaženi zastupnik gospodinu državnom tajniku je govorio o onom što ste mu vi lijepo probali reći. Ja mislim da je ovaj zakon izuzetno bitan. Moći će se raspravljati ovo što je kolega Maras govorio. Prema tome, imat ćemo prilike voditi tu raspravu, vjerujem da će onda biti i ministar tu. Autorsko pravo i način na koji se citira su dvije različite stvari kolega, zato to vam želim ukazati na to. Ovo autorsko pravo se radi o usklađivanju prije svega sa direktivom, vi to jako dobro znate, vi to sigurno znate. Prema tome, hajmo dat malo poštovanje i prema ovome, da probamo na neki način konstruktivno o ovome raspravljati. Bit će prilike raspravljati i imat ćete prilike iznijeti vaše stavove na koji god način to želite kad točka dođe na dnevni red. Nema potrebe da ovo radimo, a imamo stvarno zanimljivu temu pred sobom. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog, izvolite kolega Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine predsjedniče, obzirom da ste u ne znam kako to nazvati, ali u osvrtu na repliku kolege Marasa dali apel zastupnicima SDP-a kako bi trebali raspravljati o ovoj temi molim vas stanku od 10 minuta da razmotrimo vaš apel i da vam odgovorimo. Zahvaljujem.

Ne. Vidimo se dakle u 10,35 oprostite 10,25. Moja greška.